Od predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost dobio sam obavijest kojom odbor predlaže skidanje oznake tajnosti sa posebnog dijela izvješća o obavljenim revizijama poslovanja za 2006. godinu. Želi li predsjednik odbora obrazložiti, ili ćemo ovaj prijedlog staviti na glasovanje? Hvala. Kvorum? Hvala. Imamo kvorum. kvorum. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predlaže skidanje oznake tajnosti sa posebnog dijela izvješća o obavljenim revizijama poslovanja za 2006. godinu. Tko je za prijedlog odbora? Hvala lijepa. Ima li netko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen.

prešli smo na 9. točku Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2007., obavljenim revizijama za 2006. i obavljenim revizijama posebni dio. Službenu tajnu smo Službenu tajnu smo skinuli. Sukladno članku 11. Zakona o državnoj reviziji Državni ured za reviziju dostavio je navedena izvješća. Materijal i CD za točke A) i B) primili ste u pretince, a materijal za točku C) primili ste materijal za točku C) primili ste osobno. Utvrđuje se da je taj prijedlog prihvaćen. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti izvješća? Da. Gospođa Šima Krasić glavni državni revizor. Izvolite. pojavljujemo pred ovim Visokim domom, znači 13. izvješće. Državni ured za reviziju je u obvezi svake godine podnijeti izvješće o svom radu, izvješće o obavljenim revizijama do kraja godine za prethodnu godinu. Danas raspravljamo o izvješću o radu za 2007. godinu, izvješću o obavljenim revizijama za 2006. Za obavljanje poslova ureda donosi se godišnji program i plan rada. Kod izrade godišnjeg programa i plana rada za 2007. godinu za izbor subjekata revizije primjenjivani su slijedeći kriteriji, zakonska obveza revizija, nepovoljna mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju izrađena u prethodnoj reviziji, materijalna značajnost subjekta revizije, broj podnesenih prijava, zahtjeva, zamolbi za provedbu revizije po pojedinom subjektu te prikupljeni podaci od drugih institucija i javnih medija. Prema odredbama zakona obvezno godišnje obavlja se revizija državnog proračuna, fondova odnosno zavoda na državnoj razini te proračuna lokalnih jedinica. Sve druge revizije obavljaju se u skladu s godišnjim programom rada ureda koji se donosi svake godine. Revizije se provode prema međunarodnim standardima …/Govornik se ne razumije./… Bez obzira na vrstu revizije ciljevi revizije bili su provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, provjeriti ostvarenje prihoda, primitaka i izvršenje rashoda …/Govornik se ne razumije./… te namjensko trošenje sredstava kako je određeno državnim proračunom, proračunima lokalnih jedinica i financijskim planovima te drugim propisima, provjeriti financijske i druge transakcije u smislu zakonskog korištenja sredstava, provjeriti primjenu zakonskih i drugih propisa vezanih uz organizaciju, financijsko i računovodstvo poslovanje te revizijskim postupcima obuhvatiti poslovanje subjekata. Revizijskim postupcima obuhvaćeni su financijski izvještaji poslovanja subjekata kako bi se utvrdilo iskazuju li financijski izvještaji istinito i objektivno financijski položaj i rezultate financijske aktivnosti te je li poslovanje obavljeno u skladu s propisima. reviziji su obuhvaćena slijedeća područja: djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo subjekta s osvrtom na organizaciju i obavljanje poslova unutarnjeg nadzora odnosno unutarnje revizije, računovodstveno poslovanje te prihodi i rashodi kod kojih je posebna pozornost usmjerena na proces planiranja i trošenja sredstava. Revizijom se provjere učinkovitost, ekonomičnost trošenja javnih sredstava. Posebna pozornost usmjerena je na postupke nabave i primjenu propisa o javnoj nabavi. Izvješće o radu ureda za 2007. godinu sadrži informacije o provedbi godišnjeg programa rada, o broju obavljenih revizija. Popisane su osnovne značajke proračunskog sustava i sustava nadzora nad proračunskim sredstvima te postupci i metode revizije. izvješću se daje sažetak nalaza i preporuka obavljenih revizija s pregledom danih mišljenja. Daju se i podaci o praćenju izvršenih i danih naloga i preporuka iz prethodnih revizija. Osim podataka o obavljenim revizijama u izvješću se daju i podaci o financijskom poslovanju ureda uz osvrt na međunarodnu suradnju te realizaciju strateškog plana razvoja ureda, popisani su i poslovi iz djelokruga unutarnje revizije koji su obavljani u proteklom izvještajnom razdoblju. U ovom izvještajnom razdoblju od 1. listopada 2006. do 30. rujna 2007. ured je obavio 795 revizija od čega su 556 revizija financijski izvještaji i poslovanja a uvid u proračun i financijski izvještaj obavljen je za 237 lokalnih jedinica. Obavljene su dvije revizije učinkovitosti, projekt pravosudne akademije i centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika te naplata i raspodjela prihoda od boravišne pristojbe u turističkim zajednicama. Revizija financijskih izvještaja poslovanja ukupno 556 subjekata obavljena je za državni proračun i 32 korisnika proračuna, 339 lokalnih jedinica, 7 nacionalnih parkova, 9 studentskih centara, 13 županijskih uprava za ceste, 21 drugi korisnik proračunskih sredstava što se odnosi na staračke domove, neke socijalne ustanove i tako. 53 trgovačka društva u većinskom vlasništvu države i lokalnih jedinica, 7 zračnih luka, 10 neprofitnih organizacija, 50 turističkih zajednica, 11 lučkih uprava te tri projekta. Od navedenog broja obavljenih revizija financijski izvještaj poslovanja četiri revizije obavljane su u okviru ciljnih projekta po propisanim procedurama, testiranjem priručnika i smjernica za rad državnih revizora Europske unije uz primjenu novih informatičkih alata. Isti postupak primijenjen je i na provedbi dvije revizije učinkovitosti. Revidirana su ukupna javna sredstva u iznosu od 135,9 milijardi kuna. A od toga 128,3 milijarde ili 84% odnosi se na proračunska sredstva državnog i lokalnih proračuna. U okviru proračunskih sredstava prihodi državnog proračuna 100, iznose 107,7 milijardi kuna. Ili 84%. Prihodi Grada Zagreba 6 i pol milijardi kuna ili 5% od ukupnih proračunskih sredstava dok prihodi svih drugih lokalnih jedinica iznose 14 milijardi kuna ili 11% sredstava. Osim proračunskih sredstava revizijskim postupcima obuhvaćena su i druga javna sredstva u iznosu od 7,6 milijardi kuna. Odnose se na prihode revidiranih javnih i komunalnih društava te neprofitnih organizacija. … Državnog proračuna … /Govornica se ne razumije./ … su doprinosi, mirovinsko, zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja. U 2006. godini doprinos za zdravstveno osiguranje ostvaren je sa 15,4 milijarde kuna. Doprinos za mirovinsko 16,9, a za zapošljavanje 1,5 milijardi kuna. Rashodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznose 18,4 milijarde kuna a nedostatna sredstva od dvije i pol milijarde kuna nadoknađene su iz drugih prihoda proračuna. Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iznosili su 25,5 milijardi kuna a nedostatna sredstva od 8,2 milijarde nadoknađena su iz ostalih proračunskih prihoda. Za isplate mirovina izdvojeno je 24,8 milijardi kuna odnosno 32,3% sredstava više od prikupljenih doprinosa. Prihodi grada Zagreba i drugih lokalnih jedinica ostvareni su za 2,6 milijardi kuna više nego u prethodnoj godini. O obavljenim revizijama sastavlja se izvješće s nalazima i preporukama te mišljenja o poslovanju i financijskim izvještajima revidiranog subjekta. dostavljena su zakonskim predstavnicima, vijećima i skupštinama lokalnih jedinica kako bi se po njima mogle poduzimati određene radnje i otkloniti uočene nepravilnosti odnosno poduzeti određene mjere. U dostavljeno izvješće od zakonskog predstavnika revidiranog subjekta traži se da u roku 60 dana izvijesti Državni ured za reviziju o poduzetim radnjama i mjerama kako bi se moglo prije poduzeti neke mjere, prije početka sljedeće revizije jer se običavalo ranije počimati sa novom revizijom. Zakonom o državnoj reviziji propisana su: ovlasti Ureda koje su usklađene s međunarodnim standardima, smjernicama Europske unije i s dobrom praksom drugih europskih zemalja. Ured nema ovlasti poduzimati neke kaznene mjere. To To obavljaju druge ovlaštene institucije. Međutim ovdje treba naglasiti da smo mi u ovom vremenu korektno surađivali sa svim institucijama; Državnim odvjetništvom, MUP-om i Hrvatskim fondom za privatizaciju kao i ostalim institucijama u 203 predmeta prošle godine. proteklo izvještajno razdoblje Ured je subjektima revidiranja dao ukupno 2 tisuće 732 naloga i preporuka što je 12,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. U prethodnoj reviziji je dano 3 tisuće 136 naloga i preporuka od čega je tisuću 962 ili 62,6% izvršeno. A za neizvršene naloge ponovljen je zahtjev za njihovo izvršavanje. Osim objektivnog utvrđivanja činjenica o poslovanju subjekata te davanja naloga i preporuka za poboljšanje poslovanja zadaća Ureda je izvijestiti Hrvatski sabor i javnost odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne o način u raspolaganja javnim sredstvima. Podaci prikupljeni tijekom revizije službena su tajna sve dok se izvješća ne dostave Hrvatskom saboru a na lokalnoj razini predstavničkim tijelima kada postaju dostupni javnosti. Nakon rasprave u Hrvatskom saboru izvješća su dostupna javnosti putem stranica Ureda. Izvješće o obavljenim revizijama koje je dostavljeno ovom Visokom domu ima 804 stranice i predstavlja sažetak cjelovitih izvješća što su ih sastavili ovlašteni državni revizori. Iako su naša izvješća sačinjena negdje na oko 18 tisuća stranica. Sažetak izvješća o obavljenoj reviziji sastoji se od 3 dijela, mišljenja, općih podataka, naloga i preporuka. U skladu s revizijskim standardima i prema uobičajenoj praksi institucija Državne revizije na temelju utvrđenih činjenica izražava mišljenja o financijskim izvještajima o poslovanju revidiranog subjekta. Razlikuju se 4 vrste mišljenja. Bezuvjetno kada nisu utvrđene značajne nepravilnosti. Uvjetno kada su utvrđene manje nepravilnosti koje nisu značajne za razumijevanje financijskih izvještaja odnosno ne utječu na značajno, na poslovanje revidiranih subjekata. Nepovoljno kada se utječe na značajne nepravilnosti te suzdržano kada nema dovoljno podataka i ne raspolažemo da se može dati uopće izraziti mišljenje. … /Govornica se ne razumije./ … se događa u slučajevima da nema dokumentacije, da se ne vodi knjigovodstvo i tako dalje. Mi u ovom slučaju, u ovo izvještajno razdoblje nismo imali takvog U ovom izvještajnom razdoblju za financijski izvještaj poslovanja 91 ili 16,4% revidiranih subjekata dobili su bezuvjetno mišljenje. Za 10 ili 1,8 nepovoljno dok su sve druge institucije odnosno revidirani subjekti odnosno njih 455 ili 81,8% dobili uvjetna mišljenja. Povećan je broj subjekata kojih se revizija obavlja svake godine za koje je izraženo bezuvjetno mišljenje, a smanjen je broj subjekata s nepovoljnim. Učinak revizije vidljiv je i kroz pozitivne pomake u vođenju poslovnih knjiga, čuvanje i korištenje javne imovine, trošenju i racionalnijem gospodarenju javnim sredstvima. Dio izvješća u kojem se opisuju opći podaci odnosi se na osnovne osnovne funkcije i pokazatelje revidiranih subjekata a u nalazima i preporukama se u skraćenom obliku navode značajnije nepravilnosti u njihovom poslovanju te daju nalozi i preporuke Ureda. Nakon ovih okvirnih podataka o Uredu, o broju i vrsti revizija sad ću nešto … /Govornica se ne nepravilnostima koje su se pojavljivale u ovom izvještajnom razdoblju. Najčešće nepravilnosti odnose se na računovodstveno poslovanje, planiranje trošenja sredstava, postupke javne nabave, na funkcioniranje unutrašnjih kontrola. Ovdje moram reći da se sustavi unutarnjih kontrola jako brzo razvijaju. Da već 4 godine su napravljene, doneseni su svi propisi. Edukacija uglavnom traje još uvijek, a određene institucije već i rade po tim propisima. Tako da u narednom razdoblju očekujemo da će te unutarnje sustave i unutarnja kontrola i unutarnja revizija značajnije raditi pa će biti vjerojatno i manje nepravilnosti i manje … /Govornica Najčešće nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju odnose se na popis imovine, obveze i potraživanja. Propisi nisu cjeloviti. Nije usklađeno knjigovodstveno i stvarno stanje. Pogrešno evidentiranje pojedinih prihoda i rashoda, evidentiranje rashoda u vrijeme plaćanja umjesto u vrijeme nastanka obveza. To je već zakon promijenio ima nekoliko godina međutim još uvijek svi subjekti to nisu primijenili. Mi se nadamo da ćemo u narednom razdoblju to provesti. Pojedine formalne greške, vođenje pomoćnih evidencija, knjiženja na pogrešnim računima i slično raspravljaju se sa subjektima revizije i ispravljaju još u tijeku revizije. Nepravilnost u dijelu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka najčešće se odnose na nerealno planiranje ili izvršavanje rashoda u skladu sa financijskim planom. Ovdje moram naglasiti na velika potraživanja kod jedinica lokalne samouprave. Tu uvijek dajemo naloge da se naprave planovi naplate itd. da se poboljšaju. S tim više što naše podatke o tim naplatama dostavljamo i Ministarstvu financija koje u slučajevima određenim koriste te podatke, ako treba nekakve dotacije tako da koriste se tim podacima. Ured je upozoravao na nedostatnu kontrolu prenesenih odnosno transferiranih sredstava proračunskim i drugim korisnicima stoga smo mi već sada u ovom razdoblju poslije ovog slanja izvješća obuhvatili neke proračunske korisnike. Uhvatili smo negdje stotinjak škola, instituta, đačkih domova da vidimo i ta transferirana sredstva kako se koriste itd. što ćemo u slijedećem razdoblju izvijestiti o tome. Određene nepravilnosti odnose se i na provedbu postupaka javne nabave. Procjenjuje se da je u javnoj nabavi u revidiranom razdoblju utrošeno preko 35 milijardi kuna javnih sredstava, sredstava trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu države i lokalnih jedinica. Revizijom su obuhvaćena sredstva za javne nabave u iznosu 24,5 milijardi kuna ili 18% ukupnih sredstava. Ova sredstva odnose se na korisnike državnog proračuna 9,6 milijardi, a od toga 3,6 milijardi na lijekove ono što mi uvijek govorimo ponavljamo svake godine. Na lokalne jedinice 6,2 milijarde, dok se ostalo odnosi na sve ostale subjekte. Još se postupci javne nabave već desetak godina ne provode prema propisanim pravilima, pa se u tom smislu razvila i odgovarajuća praksa. Još uvijek se pojavljuju nepravilnosti u tom području bilo da se radi o propustima u pojedinim postupcima ili se radi o nabavi bez primjene odredbi zakona. Važno je naglasiti da se revizijom provjeravaju postupci nabave od planiranja do realizacije. Osim Zakona o javnoj nabavi na nabavu se primjenjuju i odredbe Zakona o obveznim odnosima, a pojedina pitanjima regulirana su i Zakonom o proračunu, odnosno Zakonom o izvršavanju proračuna. Najčešće nepravilnosti uočene su kod donošenja plana nabave koji mora biti usuglašen s financijskim planom, kod ustrojavanja i vođenja propisanih evidencija o nabavi i u zaključenim ugovorima, imenovanje povjerenstava za provedbu postupka nabave, dijeljenju istovrsne nabave tijekom godine kako bi se nabava obavljala prema uredbi, a ne prema zakonu, ograničeno obavljanje itd. Revizijom je utvrđeno da je značajan dio nabave 1,7 milijardi kuna ili 7,1% ukupnih sredstava obavljan primjenom članka 6. Članak 6. je dao izuzeće kada se može nabavljati, u kojim situacijama direktnom nabavom Isto tako je utvrđeno da u svim subjektima da je 592,8 milijuna kuna ili 2,4% sredstava utrošeno bez postupaka Na lokalnim razinama za manji broj jedinica utvrđene su nepravilnosti kod razduživanja jer nisu pribavljene suglasnosti za zaduživanje. Prekoračena je propisana stopa u visini zaduživanja, a u pojedinim slučajevima obavljeno je robno zaduživanje koje je po našim tim propisima nije dozvoljeno. Naprave se neki radovi pa se oni otplaćuju na nekoliko godina itd. Broj nepravilnosti i njihova učestalost pojavljivanja u poslovanju i financijskim izvještajima revidirani subjekt upućuje na potrebu još jačeg uspostavljanja sustava unutarnjih kontrola koji je uveden normativno i sve, a ured u svakom svom izvješću upozorava na situaciju i na potrebu ustrojavanja unutarnjih financijskih kontrola, a time i unutarnje revizije, donošenja raznih procedura, priručnika i ostalih uputa koje evo. Sutra imamo jedan seminar zajednički sa unutarnjim revizorima pa pokušavamo i mi jer smo malo stariji od njih, već radimo 14 godina, a oni 4, 5 godina pa ćemo možda zajedničkim snagama još više na tome napraviti. Gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici, u ovom kratkom izlaganju željela sam skrenuti pozornost na ured, njegove ovlasti, zadaće, način obavljanja revizije, te na najčešće nepravilnosti koje se pojavljuju kod revidiranih subjekata. Sve opisane poslove tijekom protekle godine ured je obavio sa 286 zaposlenika, od toga 227 ovlaštenih državnih revizora. mi imamo pravo zaposliti 301 zaposlenika, ali kako se revizori vrlo teško nalaze gotovo mi primamo vježbenike u pravilu i za jedno tri godine do pet postaju izvrsni revizori i to činimo i dalje. U nastavku ću ukratko programske zadatke ureda za narednu godinu. U skladu sa Zakonom o državnoj reviziji, strateškim planom i programom rada određeni su poslovi i zadaci u narednom izvještajnom razdoblju. Prvo, redovito obavljati revizije, financijski izvještaj poslovanja u skladu sa zakonskim odredbama. Posebne aktivnosti usmjeriti na revizije učinkovitosti, trošenja javnih sredstava, provoditi mjere i aktivnosti predviđene akcijskim planom suzbijanja korupcije koji je usklađen sa Nacionalnim programom suzbijanja korupcije korupcije od 2006. do 2008. Mi imamo i svoj plan usklađen sa Vladinim planom i provodimo u tom dijelu provodimo taj dio antikorupcijske Provoditi kontinuiranu izobrazbu državnih revizora na stručnim seminarima kako bi bili što spremniji i stručniji za provedbu najsloženijih revizija i obavljali posao poštujući i kodeks profesionalne etike državnih revizora. Posebnu pažnju u ovom vremenu moramo posvetiti timskom radu. Reviziji obavljaju, rade u timovima a kako mi imamo mogućnost zapošljavanja pored pravnika i ekonomista i druge struke to već pokušavamo na neki način da onda bude sveobuhvatnija revizija ovisi o subjektu revizije. I nadalje razvijati i uspostavljati suradnju s mnogobrojnim državnim revizijskim institucijama u okviru europske i međunarodne suradnje, te surađivati sa zemljama koje imaju srodne revizijske sustave. Time ne samo da se poboljšava kvaliteta rada državnih revizija već se pridonosi daljnjem razvoju međunarodnih odnosa. Nastaviti stalni proces modernizacije informacijskog sustava i njegovog povezivanja s drugim informacijskim sustavima javnog sektora na državnim lokalnim razinama. Mi smo sada u probnoj situaciji jer imamo svoj sustav. Pokušavamo revizije obavljati, prve, jedno dvadesetak revizija primjenjujući nove alate i oni sustavi koji su nam kompatibilni bit će nam puno jednostavnije obavljati reviziju jer možemo mnoge podatke sami koristiti umjesto da ih tražimo kao dosadašnje. U okviru procesa uključivanja Republike Hrvatske u europske integracije izvršavati međunarodne obveze i nastojati sudjelovati u zajedničkim projektima što i dalje činimo. Neovisnost i javnost rada ureda i nadalje mora biti prisutno u poslovanju objavom na web stranicama ureda osigurati da sva izvješća budu dostupna javnosti. Time se zadovoljava jedno od osnovnih načela – načelo javnosti rada ureda. I na koncu istaknula bih da je sredinom 2007. godine završen fining projekt kojeg je kroz program CARDS financirala Europska komisija u visini od 2 milijuna eura. Projekt je ocijenjen od Europske Provodio se u suradnji sa Državnom revizijom Velike Britanije i njegovom provedbom u trajanju od 30 mjeseci. Naši revizori su osposobljeni za sve vrste revizija koje do sada nismo obavljali pa i za revizije projekata korištenih sredstava iz europskih fondova i europskih banaka. Ja zahvaljujem na suradnji. Ovdje sam da mogu dati na sve vaše odgovore, pitanja itd. Hvala lijepo. **Bebić, Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospođo državna revizorice. Peti puta s ove govornice u ime kluba Hrvatske narodne stranke sa zadovoljstvom želim izreći sve pohvale ovom izvješću, odnosno cijelom Uredu državne revizije. Ne samo zbog samog izvješća koje smo dobili nego zbog doista ozbiljnog ozbiljnog pristupa i ovom poslu, a svaki puta ističem nije ovo izvješće jedno od … dijela točnosti podataka o fiskalnim kapacitetima i stanjima proračuna, svih korisnika proračuna u Republici Hrvatskoj i uvijek se druga tijela državne vlasti na to ljute, ali ponavljam da nema ovog izvješća Državne revizije mi u Parlamentu ne bi mogli imati dostupne toliko široki izvor podataka o proračunima naših općina, gradova i županija koji nam često mogu koristiti prilikom rasprava i predlaganja zakonskih projekata. Prema ovom izvješću u 2006. pregledano je 556 16,5% dobilo je bezuvjetnu ocjenu, dakle odličan. 455 ili čak 81,8% uvjetnu ocjenu, 10 nepovoljno i suzdržanih mišljenja nije bilo. Vrijednost kojim su raspolagani, pregledani, nadzirani ili kontrolirani subjekti je 135 milijardi javnih sredstava. Dakle ogromna količina novca koja premašuje državni proračun Republike Hrvatske i za prošlu, a vjerojatno i za ovu godinu. Što pokazuju podaci koje nam je Državna revizija dala? Od 128 milijardi proračunskih sredstava svih općina, gradova, županija i države, 84% otpada na državni proračun, 5% na Grad Zagreb i 11% na sve općine, gradove i županije. To znači da od jedne kune javnih davanja građana Republike Hrvatske 84 lipe ide državi, 11 lipa za sve gradove, sve općine i sve županije i 5 lipa u Zagrebu za Zagreb. Što je bezuvjetno mišljenje, odnosno uvjetno mišljenje Državne revizije? Kada se količina i značaj nepravilnosti ne prelazi po njima dozvoljenu granicu, a nepovoljno mišljenje daje se ili izražava se kada su utvrđene nepravilnosti u financijskim izvještajima i poslovanju tako značajne da uvjetno mišljenje ne bi bilo odgovarajuće, izražavanjem takvog mišljenja ukazuje se da financijski izvještaji nisu točni, a poslovanje u značajnom dijelu nije obavljeno u skladu sa zakonima i drugim propisima. Zbog toga je klub Hrvatske narodne stranke i ove godine Saboru predložio donošenje prilikom usvajanja ovog izvješća iz dva zaključka. Prvo da svi oni koji su dobili nepovoljno mišljenje se nalazi sa nepovoljnim mišljenjem se dostave Državnom odvjetništvu i drugo, za Državno odvjetništvo u roku 6 mjeseci Sabor izvijesti o poduzetim radnjama, a u cilju informiranja o tome što je poduzeto glede tih nalaza. Naime godinama je bila praksa da se Državno odvjetništvo dostavljala kompletno izvješće i nikada Sabor nije imao povratnu informaciju o poduzetom. Po prvi puta prošle godine je Sabor prihvatio takve zaključke i ako se sjećate nakon poticaja i podsjećanja Državno odvjetništvo, doista je Državno odvjetništvo Saboru podnijelo izvješće o poduzetim radnjama za devet nepovoljnih mišljenja koliko ih je bilo u prošloj na razmatranju a odnosile su se na 2005. Iz tog izvješća se je vidjelo da su i Državno odvjetništvo i Državna revizija došli otprilike do istih saznanja, spoznaja ili da su se našli u ocjeni stanja koje je proizlazilo iz nalaza Državne revizije. Mi dakle i ovaj puta predlažemo isto postupanje i to naprosto stoga što je previše truda ljudskih resursa i novaca utrošeno na rad Ureda državne revizije i na revizore, a da bi sve završilo samo time da Sabor prihvati njihovo izvješće. Ta povratna informacija od Državnog odvjetništva za one koji nikako nisu dobili prolaznu ocjenu, je izuzetno bitna i značajna jer time dajemo po meni kao Parlament i dodani značaj samom poslu državne revizije, samoj instituciji i na neki način zapravo pokazujemo koliko je značajno to da je i na poticaj Državne revizije taj unutarnji nadzor od prije četiri godine nakon donošenja potrebnih zakona sve jači, a iz izvješća je vidljivo da upravo jačanjem unutarnjeg nadzora Državna revizija je zadovoljna. Međutim, takav naš prijedlog nikako ne znači i potpunu amnestiju za onih 455 uvjetnih mišljenja, jer i tamo je očito bilo nekih stvari kojima su trebali raspravljati ili predstavnička tijela lokalne (regionalne) samouprave ili upravna ili nadzorna tijela institucija tvrtki, ustanova, fondova, zavoda pa pa po meni i Vlada Republike Hrvatske, da se vidi koji su to razlozi, zašto se neka tijela državne vlasti iz godine u godinu ponavljaju u kategoriji uvjetnih mišljenja. Iz podataka i zaključaka kod korisnika državnog proračuna navedeno je da su najčešće nepravilnosti kod plana nabave ili nije donijet ili je nepotpun, da pri nabavi istovrsnih roba, radova i usluga u vrijednosti iznad 200 tisuća kuna se primjenjuju propisi iz uredbe, a koji vrijedi do 200 tisuća, da se kod odabira ponuditelja po kriteriju najniže cijene pojedini subjekti nisu odabirali ponuditelja koji je ponudio najnižu cijenu. Dakle očito je, još uvijek imamo problem sa primjenom Zakona o javnoj nabavi. Pojedini proračunski korisnici ne vode propisane evidencije o javnoj nabavi ili evidencije nisu cjelovite. Rashodi za nabavu lijekova, ortopedskih pomagala i cjepiva putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i cijena lijekova i način njihove kupnje i zakon i pravilnik koji to područje regulira, ako pročitate konstatacije ovogodišnjeg izvješća one su gotovo identične što je pisalo i u prošloj godini. Ja ne mogu razumjeti zašto nam se iz godine u godinu ponavlja priča da Državna revizija upozorava, da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje krši Zakon o javnoj nabavi prilikom nabave lijekova, a s druge strane dolazi odgovor da time postižemo nižu cijenu lijekova. Ja sam prošle godine predložio, ako doista time štedimo zdravstveni novac, ako doista na taj način istu kvalitetu lijekova dobivamo za manje novaca, promijenimo zakone i usaglasimo ih da ne moramo svake godine slušati, čitati i upozorenja da u najosjetljivijem sustavu, a to je zdravstveni sustav, se ne poštuju propisi. Da li je problem što pravilnik nije sukladan zakonu, Zakon o nabavi lijekova nije sukladan Zakonu o javnoj nabavi ili Zakon o javnoj nabavi ne valja, pa i njega moramo ponovno ponovno mijenjati da bi se usaglasili? Ili ipak pravilnik nije sukladan zakonu? Ili postupanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nije zakonito? Dakle, bilo je godinu dana vremena da Vlada predloži promjenu u zakonu uz obrazloženje da štedi milijardu kuna. Nismo promijenili ni jedan propis tog područja. Bez primjene propisanih postupaka javne nabave obavljena je nabava u ukupnoj vrijednosti 85 milijuna kuna. Ne 8 milijuna, 85 milijuna kuna. Kako je moguće da u korisnicima državnog proračuna postoji protuzakonita javna nabava vrijednosti od 85 milijuna kuna, a da nitko, ali doista nitko za to nije imao ni internu odgovornost, a kamoli javnu. Vlada je vjerojatno razmotrila ovo izvješće i očekivao sam da u stavu Vlade bude barem jedna rečenica pokajničkog sadržaja ispravit ćemo, promijeniti ljude ili zakone. Na žalost, nema toga. Uvjetno mišljenje dobili su državni proračun, carinska uprava, Državna geodetska uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Fond za razvoj i zapošljavanje, Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNet, Hrvatska matica iseljenika, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski državni arhiv, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo znanosti, porezna uprava i Središnji ured za upravljanje državnom imovinom. Usporedite popis uvjetnih mišljenja ove godine, prošle i pretprošle i pronađite uljeza ili ga izbacite. Interesantan je i podatak o danim jamstvima po županijama, općinama i gradovima u 2006. Dakle u 2006. godini Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska i Međimurska županija su županije koje nisu dobile jamstva. Možda nisu ni tražile, nije bitno. Ali je samo jedna županija, samo jedna hrvatska regija koja nije imala jamstva ni na početku, ni u toku, ni sa završnim stanjem nikakvih državnih jamstva, a to je Međimurska. Ni na početku, ni u toku, ni u završnom stanju. Ima jedna međimurska pjesma u kojoj se pjeva "Mura, Mura, globoka si voda ti". E gospodine Šeks, fijolica lijepo miriše, ali ovaj put će se promijeniti ta međimurska narodna pjesma u "Drava, Drava, široka si voda ti".

fiskalni kapaciteti županija i Grada Zagreba za 2006. godinu, neću iščitati, to vam je tablica 22 na strani 71, samo dvije usporedbe. Ako usporedimo regiju sa najmanjim fiskalnim kapacitetom po stanovniku, a to je Brodsko-posavska i najbogatiju to je Zagreb, odnos je 1 naprama 4,2. Maknimo Zagreb kao metropolu, onda je 1 naprama 3,4. Toliko samo o da li je Hrvatska centralizirana u fiskalnom, poreznom ili bilo kojem drugom smislu ili ne. Ohrabruje i činjenica na samom kraju da Državna revizija konstatira kao broj naloga i preporuka u izvršnom smislu iz godine i godine koje su dobili i subjekti i provode ih raste, međutim još uvijek brojka od tisuću 174 od ukupno 2 tisuće 732 koja su dana po meni je prevelika. Tamo gdje su bile date nalozi i preporuke za popravak stanja, a ponavlja se kod istih subjekata, ne možemo se pravdati neznanjem, ne možemo se pravdati kadrovskom nepopunjenošću, ne možemo se više pravdati i time da je situacija iz godine u godinu bolja. To nije dovoljno, jer po ovome i iz ovog izvješća je vidljivo da još uvijek preveliki je broj korisnika ne samo po njihovoj brojčanosti, nego po količini sredstava kojima onamo i raspolažu, po količini novaca koji su potrošeni mimo zakona i u javnoj nabavi, ali i u drugih razloga preveliki, preogroman. To tim više što Državna revizija često, a to znam i iz vlastitog iskustva i pomaže i savjetuje tokom samog nadzora, i upozorava i moli i savjetuje da se greške ispravljaju u hodu. Više edukacije i koristi vjerojatno od njih, od svih ovih seminara koji se održavaju jer su zaista temeljiti u tome. Ja želim vjerovati da će Sabor i ove godine prihvatiti naš prijedlog zaključka. I želim vjerovati da ćemo nakon toga, šest, sedam mjeseci od državnog odvjetništva dobiti izvještaj o svih deset negativnih mišljenja. Hvala lijepa. Na redu je gospođa Dragica Zgrebec, u ime kluba SDP-a. Izvolite! Gospodine predsjedniče, glavna državna revizorice, zamjeniče glavne državne revizorice, kolegice i kolege! dvanaesto izvješće državne revizije ako oduzmemo izvješća koja smo dobivali o reviziji, pretvorbi i privatizaciji. I u svakoj dosadašnjoj raspravi izražavana je jednodušna ocjena da Državni ured za reviziju dostavlja sve kvalitetnija izvješća i provodi sve kvalitetniji nadzor. Rezultat je to kontinuiranog rada na stručnom osposobljavanju državnih revizora. Tako je i sredinom prošle godine uspješno završen "fining" projekt CARDS 2003. pod nazivom "Jačanje vanjskog nadzora nad izvršenjem proračuna. Naš državni ured ostvaruje i dobru suradnju kroz kontakte ali i kroz članstvo u međunarodnim strukovnim udrugama. Koristim ovu priliku da u ime kluba SDP-a i ovaj puta pohvalim radišnu i stručnu ekipu Državnog ureda za reviziju. Izvješće državnog ureda o obavljenom nadzoru trošenja državnog novca a i rasprave u Parlamentu trebali bi dati uvid građanima, poreznim obveznicima kako se troši njihov novac, te ukoliko se troši neracionalno i nenamjenski koje su posljedice za odgovorne osobe. Ovo prvo se donekle i ostvaruje, jer o nalazu državne revizije mediji djelomično informiraju javnost. Ali o odgovornim i o njihovom eventualnom procesuiranju ne znamo ništa jer se zapravo ovakva odgovornost na ovoj razini niti ne podrazumijeva. Kakva je statistika iz nalaza državne revizije za 2006. Evo, samo nekoliko primjedaba. Još uvijek, primjera, još uvijek je negativna jer najveći broj revidiranih subjekata ne dobiva bezuvjetno mišljenje što podrazumijeva uredno poslovanje. Tako i državni proračun nije dobio ni ove godine bezuvjetno mišljenje. Od 32 korisnika državnog proračuna 15 je dobilo takvo mišljenje. Od 339 revidiranih financijskih izvješća jedinica lokalne i regionalne samouprave dobilo ih je tek 19. Niti jedan nacionalni park od sedam revidiranih, samo dva studentska centra od devet, tri županijske uprave za ceste od 13 revidiranih itd., itd. Pomnije iščitavanje nalaza državne revizije može nas uputiti na sumnju na realnost iskazanog proračunskog deficita kao i na sumnju na korupciju. Zašto sumnjamo na realnost deficita? Pokušat ću to pokazati kroz dva primjera u kojima državna revizija navodi sljedeće. Da postoje neki rashodi koji su izvršeni iznad planiranih za što nisu osigurana sredstva, pa su obveze prenesene u iduću godinu. Zaključivali su se i ugovori koji sadrže odredbe o podmirivanju obveza u narednim godinama. Sjećamo se našeg ministra kako je sa puno žara govorio o istim takvim slučajevima iz 2003. godine i povećao iskazani državni proračun, deficit državnog proračuna na isti način, koji je bio utvrđen na isti način kao što sada i državna revizija kaže da se iskazuje. O samom državnom proračunu za koji naš ministar voli reći da je transparentan državna revizija navodi sljedeće. Nema cjelovite informacije o imovini, obvezama i izvorima vlasništva. Financijski izvještaji rađeni su na načelu novčanog tijeka. To je ono što sam maloprije govorila, pa su podaci na pojedinim bilančnim računima koji trebaju odražavati stanje krajem godine nepotpuni ili nisu iskazani. Stanje duga je u evidencijama neusklađeno. Razlika između dvije evidencije npr. iznosi čak 28 milijardi kuna. Preraspodjela sredstava državnog proračuna o kojemu smo mi također iz kluba imali uvijek primjedbe kada se donosio Zakon o izvršenju državnog proračuna dakle, po odredbama Vlade koje se odnose na smanjenje izdataka na računima financiranja a povećanje istovremeno rashoda, državna revizija konstatira da su u suprotnosti sa Zakonom o proračunu. I nekoliko primjera kako se ostvaruju prihodi odnosno ne ostvaruju. Za koncesijske naknade za veći broj koncesionera nisu utvrđene osnovice za obračun koncesije. Uplate su neredovite, ne poduzimaju se mjere za učinkovitiju naplatu, na kašnjenja se, naplate se ne zaračunava zatezna kamata. Ili sljedeći primjer. Kod porezne uprave. Porezni nadzor kod pojedinih velikih poreznih obveznika nije kontinuiran, konstatira državna revizija. Tako od 206 registriranih velikih poreznih obveznika planirani nadzor je da se izvrši nad 70, a otvoren je nadzor kod svega 59. Dakle, ne i završen. A zanimljivo da kod 6 područnih ureda porezne uprave ovaj nadzor nije niti planiran za 2006. godinu. Zašto mi kažemo da može postojati i sumnja na korupciju? Evo vam primjera iz Ministarstva poljoprivrede, nekoliko konstatacija državne revizije. Inspekcijski nadzor nad korištenjem potpora izvršen je samo u 12% slučajeva umjesto najmanje 15% visine isplaćenih sredstava. Dakle, za 3%-tna poena manje, dok se potpore za ruralni razvitak uopće nisu nadzirale. Također konstatira da ne postoji evidencija potraživanja za povrat nezakonito isplaćenih odnosno stečenih potpora. Ili sljedeći primjer. Za sufinanciranje otkupa mlijeka samo jedna mljekara, jednoj mljekari isplaćeno je 4,5 milijuna kuna više od iznosa utvrđenom odlukom hrvatske Vlade. Istovremeno nije poštovan kriterij da se interventna sredstva za otkup mlijeka dijele ovisno o udjelu mljekara u otkupljenim količinama. Također nije utvrđeno razdoblje za izvršenja ove obveze, pa niti koja je potrebna dokumentacija da se potkrijepi ovaj Ili kod sufinanciranja programa razvoja za konzerviranje kiselog kupusa dakle, jedan od projekata ruralnog razvitka i obnove maslinika, također su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na prekoračenja zakonom utvrđenog iznosa koji može biti maksimalno milijun kuna. U oba slučaja isplaćeno je milijun i 500 tisuća kuna. A kod projekta obnove maslinika nije raspisan niti natječaj. Nije se kontrolirala namjena, namjensko trošenje tih sredstava. …/Upadica se ne čuje./… Bravo. A upravo nepravilnosti utvrđene u ovom ministarstvu zapravo naš ministar nije podnio ni moralnu ni političku odgovornost nego je voljom današnjeg i jučerašnjeg predsjednika Vlade promijenio resor gdje će raspolagati sa više sredstava nego u ovom ministarstvu. Nepoštivanje Zakona o javnoj nabavi zapravo se konstatira kod većine revidiranih subjekata. A da se u ovom segmentu vrti mnogo novca govori podatak koji ću samo u nekoliko primjera ilustrirati. Prema evidenciji revidiranih subjekata provodilo se 3 tisuće 340 postupaka javne nabave koji su u tom segmentu iznosili 3,1 milijardu kuna. Revizijom je utvrđena nepravilnost u gotovo 14% postupaka. Rashodi za javnu nabavu za 32 revidirana korisnika državnog proračuna iznosila su 9,7 milijardi kuna ili 11% njihovih ukupnih rashoda i izdataka. Revizorsko izvješće ponovo upozorava na nepridržavanje Zakona o javnoj nabavi kod nabave lijekova, ortopedskih pomagala i cjepiva u iznosu ovaj puta od 3,6 milijardi kuna. Nabave bez primjene postupaka javne nabave obavljene su u vrijednosti kod tih korisnika više od 85 milijuna kuna. Može nas asocirati situacija u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvoja gdje umjesto službenih javnih natječaja provodili su se natječaji "neslužbeno" pa ih je onda mogao obaviti i ministrov vozač. Državna revizija obavila je i reviziju učinkovitosti te reviziju projekata. Navest ćemo samo nalaz revizije projekta iz programa ISPA gdje se kontroliralo slijedeće, Sustav upravljanja i kontrole nije bio u potpunosti učinkovit. Došlo je do značajnih kašnjenja u provedbi u odnosu na planirane rokove. Iz mjera koje sugerira Državna revizija u ovom slučaju može se uočiti da nema dovoljno zaposlenika s odgovarajućim znanjem i iskustvom. Konstatira se i da se u 2006. provođene aktivnosti, samo aktivnosti na izradi natječajne dokumentacije a nije zaključen niti jedan ugovor o nabavi roba, usluga i radova. Zato nije ni čudo što smo zapravo krajem prošle godine dobili i blokiranje sredstava, blokadu sredstava iz predpristupnih fondova. Iz ovih primjera koje sam vrlo kratko pokušala iznijeti u ovom izlaganju u ime kluba zapravo želimo predložiti i nekoliko zaključaka u povodu ove točke. Prvo, da se prihvaća Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju sa 2007. i Izvješće o obavljenim revizijama za 2006. godinu. Drugo, da se izvješća Državnog ureda za reviziju dostavljaju nadležnim tijelima i institucijama radi utvrđivanja eventualnih kaznenih ili prekršajnih djela. da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana Hrvatskom saboru dostavi program za dugoročno otklanjanje nepravilnosti koje se ponavljaju utvrđenom revizijom koje se ponavljaju utvrđenom revizijom i da u roku od 60 dana putem Ureda za upravljanje državnom imovinom dostavi aktualni popis imovine koja je u vlasništvu ili korištenju države a da o tome izvijesti Sabor a do kraja godine dovrši cjeloviti popis. I četvrto, da se zadužuje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da u roku od 90 dana Hrvatskom saboru dostavi izvješće temeljem izvješća državne revizije o utvrđenim kaznenim ili prekršajnim djelima. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospođi Zgrebec. Klub HDZ-a Goran Marić.

Hvala Ova izvješća Državnog ureda za reviziju upućuju na opsežnost i složenost svih aktivnosti koja su prethodila njihovom sastavljanju ali i na iznimno jasnoću i jednostavnost prezentiranja činjenično utvrđenog stanja. Potvrdu iznimnog opsega ostvarene revizije dobivamo u spoznaji da je u ovom izvještajnom razdoblju od 1. listopada 2006. do 30. rujna 2007. Državni ured za reviziju obavio 795 revizija od kojih su 556 revizija financijski izvještaji poslova a proračuni i financijska izvješća obavljeni za 237 lokalnih jedinica. Obavljene su i dvije revizije učinkovitosti, revidirana su javna sredstva u ukupnom iznosu 135,9 milijardi kuna. Od toga se 128,3 milijardi kuna ili 94,4% odnosi na proračunska sredstva. Zakonom o državnoj reviziji propisane su ovlasti državnog ureda koje su usklađene sa međunarodnim standardima, smjernicama Europske unije i s dobrom praksom drugih europskih zemalja prema kojem ured nema ovlasti za poduzimanje bilo kakvih kaznenih mjera jer to obavljaju za to nadležne državne institucije Državno odvjetništvo i policija. Iz izvješća je razvidno da je ostvarena izvanredna suradnja sa navedenim institucijama te je samo u ovom izvještajnom razdoblju Državni ured za reviziju surađivao je na 66 predmeta sa Državnim odvjetništvom, na 31 predmetu sa MUP-om i 106 predmeta sa Hrvatskim U skladu s revizijskim standardima i prema uobičajenoj praksi institucija državne revizije a na temelju utvrđenih činjenica Državni ured izražava mišljenje o financijskim izvješćima i poslovanju revidiranog subjekta. U ovom izvještajnom razdoblju za financijska izvješća i poslovanje 91 ili 16,4% revidiranih subjekata izraženo je bezuvjetno mišljenje. Za 10 ili samo 1,8% izraženo je nepovoljno mišljenje a za čak 455 ili 81,8 subjekata izraženo je uvjetno mišljenje. Raznolikost institucija za koje je izraženo ovih deset nepovoljnih mišljenja upućuje da nepravilnosti u poslovanju nisu vlasništvo niti regija niti stranaka. Ohrabruje činjenica da je povećan broj subjekata kojima je izraženo bezuvjetno mišljenje a da je istodobno smanjen broj subjekata s nepovoljnim mišljenjem. Pozitivan učinak revizije vidljiv je i kroz pozitivne pomake u vođenju poslovnih knjiga, čuvanju i korištenju javne imovine, trošenju i racionalnom gospodarenju javnim sredstvima. Iako ohrabruje i činjenica da se broj revizijom utvrđenih nepravilnosti iz godine u godinu smanjuje zabrinjava činjenica da se još uvijek određene nepravilnosti ponavljaju, posebice što se evo primjerice u Ministarstvu obrane nije obavio cjeloviti popis imovine a što izravno smanjuje racionalnu uporabu i učinkovito gospodarenje. Zabrinjava i nalaz Ureda za državnu reviziju kojom je primjerice utvrđeno da su izvanbilančnim evidencijama grada Zagreba sadržana sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu čak 466 milijuna Od čega se odnose na zakupnine u iznosu od 304 milijuna, komunalnu naknadu 150 milijuna i spomeničku rentu milijun 811 tisuća kuna. Ovu prigodu koristim da bih pohvalio rad Državnog ureda za reviziju koji je izradio doista ne samo opsežno i pregledno već i sadržajno kvalitetno izvješće. Istaknuo bih i da je uvođenje unutarnje revizije kod subjekata na lokalnoj razini pridonijelo poboljšanju poslovanja i smanjenju nepravilnosti. Istaknuo bih i pozitivan trend u načinu rad Državnog ureda za reviziju a posebice ohrabruje činjenica da ne poduzima kaznene mjere jer za njih nema niti je ikad imao ovlasti a što je Ured znao selektivno činiti u jednom vjerujem kratkom razdoblju svog djelovanja. Zbog svega navedenog Klub HDZ-a podržava prihvaćanja i glasovat će za prihvaćanje izvješća o radu Državnog ureda za reviziju za 2007. i izvješće o obavljenim revizijama za 2006. i izvješće o obavljenim revizijama za 2006. posebni dio. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Goranu Mariću. Klub IDS-a i Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Danas, ne danas već jedno dva mjeseca je 2008., ovo je jasno revizija za 2006. i 2007. No da krenem sada redom. Na strani 1. govori se sljedeće: a u poslovnim knjigama odnosno bilanci na dan 31. prosinca 2006. iskazan je u iznosu od 60 milijardi kuna. Na strani 5. jasno tu se sada precizira. Kaže: «Prema podacima Sektora za upravljanje javnim dugom i uprave za europske integracije međunardone financijske odnose Ministarstva financija, ukupni javni dug koncem 2006. bez jamstava i potencijalnih obveza iznosio je tih spomenutih 88 milijardi kuna, a prema poslovnim knjigama i financijskim izvještajima iznosio je 60 milijardi kuna. Znači nisu evidentirane obveze za trezorske zapise u iznosu od 12 milijardi kuna, zajmovi međunarodnih financijskih institucija 6,8 milijardi kuna. Londonski klub milijardu i 700. Pariški klub milijardu 168 milijuna kuna te obveze po tuzemnim i inozemnim kreditima u iznosu od 6 milijardi. Sve ukupno 28 milijardi kuna. zagubilo se negdje 28 milijardi kuna. To je skoro 4 milijarde EUR-a. Kako je moguće ma ne skriti taj novac nego jednostavno ne prikazati ga u poslovnim poslovnim knjigama. To je otprilike jedna trećina vanjskoga duga Republike Hrvatske. Ono što je još zanimljivije govori se dalje sljedeće: glavna knjiga i pomoćne knjige te financijski izvještaji oni daju cjelovitu informaciju o ukupnom javnom dugu, imovini, obvezama, potraživanjima, izvorima vlasništva. Nisu doneseni svi provedbeni propisi koji su kao obveza utvrđeni odredbama Zakona o proračunu. Nisu sastavljeni konsolidirani financijski izvještaji središnje države i konsolidirani financijski izvještaji uopće države. U glavnoj knjizi nije evidentirana imovina koja se odnosi na udjele i dionice u društvima kojih je imatelj Republika Hrvatska. Poslovi na uspostavi potpunog registra koncesija nisu okončani i tako dalje i tako dalje. ovo što je, što se tiče, što je dato nam na strani 13. a koja govori o prihodima od naknada za koncesije. Govori se da prihodi od naknade za koncesije u Državnom proračunu za 2006. planirani su u iznosu od 310 milijuna kuna. Ostvareni u iznosu od 302 milijuna kuna. To nije bitno što je 2,8% manji od plana. Međutim poštovana gospodo, nama evo a ovo je isto jedan od dokaza, ovaj prihod i naknade od koncesije. Znači nama novac curi, znači ovoj državi novac curi kao da je sito. Kao da nam je država naprosto švicarski sir. S jedne strane mi se borimo za svaku kunu. Gulimo kožu malim poduzetnicima, ovakvima, onakvima, kroz najveći PDV na hranu od čak 22%, a tamo gdje država može ubrati novac bez nekog velikog napora tamo taj novac prepušta jasno najboljim hrvatskim sinovima koji su svojedobno sudjelovali u pretvorbi na hrvatski način. O čemu gospođo glavna državna revizorice govorim? Govorim o turističkom zemljištu. To je problematika kojom bi se jasno trebalo promptno pozabaviti, ili kojom bi se promptno trebao pozabaviti ne samo netko u Državnom odvjetništvu nego i u Državnoj reviziji. Ali nažalost time se ne bavi ni Državno odvjetništvo ni Državna revizija. Tu i tamo se pojavi neki člančić. A ta ekipa već 15 godina recimo koristi na tisuće i tisuće hektara tzv. turističkog zemljišta u državnom vlasništvu. I stoga jasno tu i tamo preprodaje ono što njih ne zanima. Državi ne plaća ništa, a mi, Državna revizija, Državno odvjetništvo i tako dalje šutimo. Šutjele su do sada ili šutjele su do sada sve vlade. Lijeve, desne nema tu nikakve razlike. Dapače čak bih se usudio reći da prvi ljudi nekih stranaka s ljevice i desnice, bivši članovi Ustavnog suda sve su činile, činili da se status tog tzv. turističkog zemljišta riješi na način da pripadne privatiziranim turističkim kućama. Ponavljam gospodo ovdje je riječ o koncesijama. U subotnjem ako se ne varam Jutarnjem listu, tako je, u onom istom gdje se pojavio jedan intervju, nije to bitno pojavio se tekst da državi prijeti opasnost da ostane bez stotinu milijuna metara četvornih tzv. turističkog zemljišta jer 2010. stupa na snagu načelo povjerenja u zemljišne knjige jasno to se ne može dogoditi ako u međuvremenu država pokrene parnice protiv hotelijera. Ali ne samo hotelijera nego i vlasnika poljoprivrednih tih kombinata i jasno ako izvrši zabilježbu spora. Međutim to država ne čini. Revizija na to ne upozorava. A to zemljište u ovom trenutku vrijedi, ne znam, možda 15, možda 20, možda 30 milijardi EUR-a. Treba ovdje javno postaviti pitanje koja je sudbina tzv. neprocijenjenog zemljišta koje je ušlo u elaborate o pretvorbi brojnih hotelskih kuća, ali i poljoprivrednih kombinata pa je čak normalno onda uknjiženo na njih, a koje su u međuvremenu privatizirane. Ja mislim da bi to zemljište trebala biti osnova za dokapitalizaciju tih tvrtki i ponovnog vlasničkog ulaza države u te sustave. To bi bila kada nismo u stanju sprovesti reviziju pretvorbe i privatizacije svojevrsna mini revizija pretvorbe i privatizacije. I drugo pitanje koje isto tako treba postaviti koja je sudbina tzv. turističkog zemljišta koje nije ušlo u temeljni kapital pretvorenih tvrtki. Prije svega ovdje mislim na kampove i koje godinama hotelske kuće koriste bez i jedne kune naknade. Doslovce bez i jedne kune naknade. Znači, govorim svo vrijeme o tim koncesijama koje bi trebalo nad time na neki način uspostaviti. I onda doista ispada, poštovana gospodo, da kao što rekoh najbolji sinovi hrvatskog naroda koji su sudjelovali u pretvorbi, koji su prigrabili ono najbolje od najboljeg i država jasno prema njima samim time ne smije biti maćeha, jer rekoh da su najbolji sinovi Hrvatskog naroda i pošto imaju treba im dati još i više. Čak bi se usudio reći da budem ciničan da ti ljudi za ništa nisu krivi. Krive su Vlade koje im svojim nečinjenjem dopuštaju da se na taj način bezobrazno bogate. Napominjem s druge strane da turističko zemljište u ovom trenutku se procjenjuje na nekih 20 do 30 milijardi eura i da se koristi bez naknade. Ali ne samo to, nego da se i preprodaje i da nikome ništa se neće na žalost dogoditi. Ja mislim da je to jedan ozbiljan politički problem. Mislim da je to jedna od ozbiljnih političkih pitanja kojim se nitko ne bavi pa stječem dojam da netko svjesno želi nekome pogodovati zato jer taj netko isto tako svjesno vis a vis svoje koristi koristi priliku da financira sad ove ili one koji se izmjenjuju na vlasti. S druge strane, revizija je jasno ne samo ocjena poslovanja nekog tijela vlasti npr. koliko kako je Lesar postavio pitanje ministri ili prvi ljudi Državne revizije peglaju kartice bilo bi bolje da se zauzeo da i zastupnici imaju kartice, ne? Jer svi ionako misle da ih imamo. Ali nije baš tako. Ima predsjednik Sabora, potpredsjednici. Ali revizija je i prikaz znači prihoda i rashoda državnih tih proračuna. Na strani 24 Na strani 24 da rečeno je da državni proračun je težak bio 2006. 107,7 milijardi kuna. Pred deset godina '96. znači prihod proračuna bio je 34 milijarde kuna. U 10 godina povećan je za preko 3 puta ili preko 300%. To govori, to moramo priznati, o nekom gospodarskom oporavku nakon rata. Na žalost svi s pravom i dalje su nezadovoljni, dišperatni, zabrinuti, razočarani. Ali o tome ću više govoriti u raspravi o proračunu. Ali ipak se kreće prema naprijed i to moramo priznati. Rasli su i proračuni lokalnih samouprava. Države u 10 godina za 314%, Grada Zagreba za 292%, lokalne samouprave znači ovih županija, općina, gradova 297%. Znači, iz ovoga vidimo da je Bog normalno najprije sebi stvorio bradu tek onda drugima i da bi isto tu trebalo nešto mijenjati, da ako proračun raste govorim Republike Hrvatske u nekoj godini za 7, 8% onda po nekoj logici da bi trebao istom dinamikom rasti i županijama i drugim poslovnim subjektima. Na strani 32 ono o čemu je govorio i gospodin Lesar govorimo o strukturi rashoda lokalne samouprave. Na državu znači otpada 84,3%, lokalnu samoupravu 10,7%, Grad Zagreb 5%. Znači, Grad Zagreb, lokalna samouprava to je 15,7%. Želim se samo nadati da će država krenuti u decentralizaciju, ali da se neće zaustaviti na onih 20% o čemu se govori i u Koalicionom sporazumu i o čemu se govorilo u kampanji s lijeva i s desna. Nije tu bilo neke velike razlike već krenuti dalje, jer tih dodatnih 5, 6 milijardi recimo za nekoliko godina to bi bilo tih 20%. To sigurno nije dostatno da te sredine same sa svojim počinju počinju upravljati u pravom smislu te riječi po svome. Financijske decentralizacije u Republici Hrvatskoj nema bez jedne trećine sredstava sredstava koji bi trebalo pripasti ili koji bi se trebali dijeliti između Grada Zagreba, lokalne samouprave, općina, gradova odnosno županija. Od tih 20,5 milijardi kuna koliko je 2006. bila, imala lokalna samouprava plus Zagreb, Grad Zagreb je raspolagao sa 6,5 milijardi kuna, županije njih 20 sa 2,9 milijardi kuna, 126 gradova sa 8,1 milijardu kuna, 429 općina sa 2,9 milijardi kuna. Što treba prije svega ojačati? Treba ojačati županije, ma ako ni zbog čega, ma da barem imaju onaj status kojega su nekada imale skupštine općina općina po Ustavu iz '74. godine. Barem kada je riječ o nekim kadrovskim mogućnostima itd. itd. Što se tiče posebnog dijela Ministarstva obrane MUP-a samo jednu stvar Ovdje iz podatka vidimo da u njima radi koliko 49376 ljudi zajedno. Sada se spominje neki hrvatski FBI koji bi trebao baviti se organiziranim kriminalom. Neke postojeće institucije jedna od njih je Državna revizija se bave tim kriminalom. Hrvatska je mala zemlja. Svi sve znamo o svakome. Ako uz tih 25518 djelatnika MUP-a njima pridodamo 2000 onih koji rade u tajnim službama računajući Ministarstvo vanjskih poslova, ono što znamo, ono što ne znam još pet puta toliko. Ako tu pribrojimo i 10000 poreznika, carinika plus 286 djelatnika Državne revizije onda vidimo da 50 000 ljudi u ovoj zemlji koja broji 4,5 milijuna stanovnika bavi se nekim financijskim poslovima i želim vjerovati, znači u zemlji gdje jedan taj djelatnik dolazi na 60, 70 ljudi da može sve itekako učinkovito istražiti, istražiti, odnosno sa svakom lipom i kunom se upoznati kako je tko do te kune ili do lipe došao, pod jednim uvjetom da taj netko radi svoj posao. Evo toliko. Jasno je da ćemo ovo revizorsko izvješće prihvatiti, podržati, pozdraviti, ali još jedanput bih zamolio državnu glavnu revizoricu da naprosto otvori taj paket tzv. turističkog zemljišta.

analizirajući jedno sveobuhvatno izvješće, izvješće koje mogu reći da pratim godinama što se događa u ovom sektoru, izvješće koje mnogima služi kao podloga u ocjeni stanja odnosa u podnošenju računa poreznim obveznicima, jer sve ovo što je ovdje iskazano kao sredstva netko je stvorio, netko je uplatio, netko je ubrao, a na kraju krajeva mi smo ti koji razmatramo na koji način su ta sredstva trošena. Želim u početku naglasiti da ovo izvješće pozdravljam što se kluba tiče mi ga u cijelosti prihvaćamo. Mogu reći i to da ono jasno odražava stanje, znamo i izborna godina, ali kada je gospođa Krasić u pitanju, za nju ona ne vrijedi, jer znam da je uradila ono, na čemu joj čestitam, jer su bile sumnje u izbornoj godini, netko si je već dobar sa svojim revizorima pa će imati malo ljepšu sliku izvješća, a onda ona zamijenila revizore iz jedne županije u drugu. Na kraju se potvrdilo da su izvješća gotovo ista što znači onaj koji je do sada prihvaćao sve one primjedbe iz nalaza, otklanjao nedostatke, napredovao u tom izvješću, zadržao je taj trend. Istina je i to da ima onih koji prvenstveno zbog onog dijela o čemu se već i danas ovdje govorilo, budući nalazi se ponavljaju, ukazuje se, ali nema sankcija, pa onda neki i otupe na to, pa vele radimo mi i dalje po svojem, jer i ovako nam se ništa nije dogodilo. Mislim da u tom dijelu moramo svi skupa biti osjetljiviji, jer i ova izvješća su dio ukupnih sagledavanja stanja odnosa u Republici Hrvatskoj pa nas i zbog takvih nalaza mnogi u pojedinim segmentima i na pojedinim mjestima i s pravom svrstavaju da imamo natprosječni broj različitih različitih pojava protiv kojih se želimo boriti, danas ih ovdje neću kao takve posebno karakterizirati. Mislim da se razumijemo o čemu se govori. Ali svako izvješće ako ne šalje poruku u kom pravcu i što nam je činiti i ne ukazuje na one koji bi to trebali činiti nego ga prihvatimo kao nešto što je jako dobro napravljeno onda smo uradili samo pola posla. I zato ono što smo mi u klubu HSS-a iz ovih izvješća iščitali je da ona ukazuju što treba činiti kada je riječ o regulativi. Nju treba posložiti tako da slijedom propusta slijede odgovornosti. Što treba činiti na jačanju ove naše funkcije i uloge praćenja, prikupljanja i trošenja sredstava. Zasigurno ono o čemu ste vi ovdje govorili ja vam zahvaljujem jer mi je poznat taj proces, to je proces jačanja unutarnje kontrole unutarnje revizije jer znamo dobro prije desetak godina svodilo se to na kratke preglede što zbog ograničenog broja ljudi, što zbog regulative, što zbog toga što smo se svi skupa u toj fazi ja bih rekao učili i trenirali, ali mislim da smo se dovoljno naučili i da smo sada došli u fazu da upravo vaša služba pomogne tim službama, jer to je onda ona preventiva, ovdje ima dosta doktora koji bi rekli bolje spriječiti nego poslije toga liječiti, jer iza ovakvih nekih nalaza treba pripisivati i terapiju. I ono što je također poruka ovoga izvješća, iz njega možemo iščitati, to je mnogi govore nema sredstava, nemamo gdje više zahvatiti za brojne potrebe koje nam se javljaju, ovo izvješće ukazuje da ima. Da ima još uvijek i onih segmenata i sektora gdje je najam stana mjesečno ispod 100 kuna, jer ja sam probao podijeliti broj stanova i naplaćene prihode, da još ima uvijek onih dobara koji su naša zajednička dobra eksploatiraju se, a na milijarde se dade zahvatiti i mislim da je to također poruka određenim službama da tu treba zahvatiti, jer ako to ne učinimo onda nismo svi jednaki kada je riječ o korištenju tih dobara i mislim da u tom pravcu treba biti učinkovitiji i da u tom pravcu trebamo raditi što također ovo izvješće govori, a to je osjetljivost prema onima na koje se odnose. Znam da je bilo intervencije, jer jednaka je regulativa i mora biti jednaka regulativa kada govorimo o jedinicama lokalne i regionalne samouprave i tamo u mojoj općini Gornja Rijeka koja ima proračun 900 tisuća kuna i Grada Zagreba. I znam da je u regulativi stajalo svjesni smo toga da jedni i drugi moraju imati revizore, ali ako ovi mali zaposle revizore onda desetak posto proračuna će otići na to. Ali mislim da postoji i mogućnost, ako smo dali mogućnost za takve male općine imaju zajedničke komunalne redare onda mogu imati i zajedničke revizore, a oni će im zasigurno pomoći jer tu su najslabije one službe, tu je najmanje struke zaposleno u tim općinskim upravnim odjelima i na taj način ćemo im puno pomoći ako usmjerimo aktivnosti, omogućimo na taj način rješavanje i pomoći, a vjerujem da će to njima dobro doći. čime ću završiti, gdje ovo izvješće kod mnogih kontrolirani govori, to je proces javne nabave. Mi vidimo da je iz tog segmenta proizišlo gotovo najviše primjedbi, brojčano kada se zbrajaju. Na snagu je stupila nova, usklađena, europska regulativa u tom segmentu i sigurno je da moramo uložiti napore, posebno Vlada da se educiraju, da im se pomogne kroz seminare našim proračunskim korisnicima, svima onima koji su na čelu i vode te poslove u pojedinim državnim institucijama i ustanovama, da nam prelazak na novu regulativu iduće godine ne bude pomak u broju ukazivanja na propust. Evo, hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Friščiću. Klub HDSSB i zastupnik Boro Grubišić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, poštovano gospođo Krasić i zamjeniče. Teško se nakon ovoliko govornika ne ponoviti, teško je nešto ne ponoviti u iskazima koje su već izrekli govornici prije mene. Ipak moram reći ovako što bi rekli iskreno, kada sam prije ulaska u ovaj Visoki dom gledao prijenose Sabora i vaša izvješća sa puno pozornosti, kao i svi građani Republike Hrvatske, osobito onda kada je bilo izvješće o privatizaciji i pretvorbi za koje znamo kakvo je bilo, ali tada smo bili uvijek zadivljeni ozbiljnošću, sistematičnošću, kriterijima koji prate svjetske trendove i svjetske organizacije u tom području, dakle revizije, ali smo bili i nakon toga prilično razočarani izostankom gotovo bilo kakvih sankcija za one odgovorne kojima je Državna revizija dala nepovoljnu ocjenu. Reklo bi se po narodski tresla se brda, rodio se miš. Ja znam da to nije odgovorna Državna revizija, nego oni drugi organi ove države koji su zaduženi kao Državno odvjetništvo itd., da ne spominjem sada, tako da kada gledamo ove najnovije ocjene i kada gledamo ove segmente ili elemente koji se nalaze u Državnoj reviziji ne bih ponavljao ponovo o javnoj, probleme u segmentu javne nabave, roba i usluga i ostalo. Ali kad je već spomenuo gospodin Lesar čini mi se nabavku lijekova, HZZO itd., neki dan sam u svojoj ustanovi u bolnici dobio interesantan prijedlog, da se već jedanput podmire odjednom sva dugovanja jer se kaže sad će biti isplata redovito, a vi gospodo iz, koji nabavljate lijekove ćete spustiti cijenu za 30%, a oni to mogu jer su tih 30% hrvatskoj državi i građanima Hrvatske uračunali već u cijenu čekanja od godinu ili godinu i pol dana koliko je odgoda plaćanja. plaćanja. Nadalje, htio bih reći da se kod nas u zadnje vrijeme, pogotovo u manjim, lokalnoj upravi i samoupravi i kod nekih subjekata prijavljuje rad privatnih revizorskih kuća i naručenih revizija od strane određenih subjekata, ja bih rekao vrlo često da bi se i diskreditiralo i denutiralo nekoga tko je nepodoban ili tko je neposlušan, dovelo u red. Zato kažem imam puno povjerenje u Državnu reviziju. Na žalost ona ne može svaki pravni subjekt i revidirati. Možda sam danas malo dosadan sa ovim da kažem i mojim lokalpatriotizmom, ali zaista ova tablica koju je samo uzgred spomenuo netko ovdje na stranici 71, 71, tablica broj 22, kao sadržaj ovoga teksta jasno pokazuje da je, postoje velike razlike u fiskalnim u fiskalnim kapacitetima županija i Grada Zagreba u 2006. godini, a jasno i u nadalje u toj istoj tablici poreznim prihodima i udjelu u postotku između fiskalnog kapaciteta, odnosno ukupnih prihoda i primitaka u odnosu na ostvarene porezne prihode. Tako je zaista uočljivo da Brodsko-posavska županija sa svojih 177 tisuća stanovnika, što iznosi blizu 4% stanovnika Republike Hrvatske ostvaruje udjel u Republici Hrvatskoj od, fiskalni dakle udjel od 1,7% ili da po glavi stanovnika u Brodsko-posavskoj županiji dođe u prosjeku tisuću To je najniži iznos u cijeloj, od svih županija jasno i Grada Zagreba u Republici Hrvatskoj i vrlo je jasan pokazatelj stanja u Brodsko-posavskoj županiji. Nadalje, kada gledamo udjel poreza u ukupnom prihodu i primicima, onda je on vjerojatno visok što je 10% za razliku od nekih drugih županija, pa se onda pitam pitamo se šta to doprinosi, u čemu je ostvarenje drugih županija u ukupnom prihodu i primicima ako je porez 44%, 38%, a Brodsko-posavske županije 38%. Zbog toga sam i nastupio danas ovako u par navrata u svezi i određenih projekata, a kada se govori o porastu kako je rekao Kajin sa 312% državnom u proračunu, 290 Grad Zagreb, 270 gradovi i općine, onda moram reći da to je otprilike tu negdje, dakle 300% u odnosu na '96. godinu, ali nije isto, nisu iste startne pozicije, tako da 300% na tisuću kuna je 3 tisuće jel', a na 100 kuna je samo 300 kuna. Prema tome, i tu nismo isti. Dakle, kako je rekao gospodin Kajin, prvo je sebi Bog bradu stvorio. Tako da htio sam nešto reći o ovim naručenim privatnim revizijama. One čini mi se da niču kao gljive poslije kiše. Ne znam da li državna revizija ima pravo revidirati i te revizorske kuće ili nema. kažem, ja sam posebice i ne samo tom tablicom na stranici 71 nego i ostale tablice koje slijede na stranici 77 gdje se vide izvršeni rashodi i izdaci po županijama i Grada Zagreba, pa i na tablicama prije prije ove 71 strane, dakle strana 69, tablica broj 20 gdje se jasno vidi da je ova Brodsko-posavska županija zaista na posljednjem mjestu po fiskalnom kapacitetu, što je žalosno. I nadam se da će se ispraviti, ali to nije stvar državne revizije. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od deset minuta i to u 18,35. Time smo završili raspravu po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo se javila uvažena zastupnica Antičević. Izvolite! Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Osvrnula bi se na nalaz državne revizije, ali evo prije nego što se osvrnem kao što su i mnogi kolege, na vlastito kolegica Dragica Zgrebec govoreći u ime kluba SDP-a pohvalila i ove godine dakle rad državne revizorice koja je zajedno sa svojim suradnicima vrlo stručno i minuciozno obavila reviziju. Ja bi se osvrnula na nalaz koji govori o poslovanju Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Mislim da je to jako važno. Naime, zbog toga što se upravo iz toga ogleda uređenost jedne države i njezina spremnost dakle i kroz ovaj ured koliko je u biti spremna institucionalno da kontrolira onda i druge sadržaje. Naime, ako iz samog tog državnog ureda proizlaze takve manjkavosti da naime, kako se kaže u nalazu nisu postignuti zadovoljavajući rezultati vezano za evidenciju nekretnina i pokretnina te prava i obveza vezanih za nekretnine i pokretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, to je nešto što je evo, već za ovu godinu odnosno za ovu godinu na kojem je nalaz i revizija obavljena stvarno zabrinjavajuće. Toliko je godina proteklo. Već 2001. godine kada je konačno počelo ustroj evidencije upravo da bi država savjesno upravljala vlastitom imovinom, da upravo evidentira i popiše imovinu kojom raspolaže evo, čitav niz godina je protekao ali još uvijek na nezadovoljavajući način. U očevidniku kako se tvrdi u reviziji imovine pojedini obveznici nisu uopće dostavili potpune podatke o imovini. Ured nema niti ustrojbenu jedinicu koja bi upravo te podatke najprije provjeravala i usklađivala sa stvarnim stanjem na terenu. Nadalje, potraživanja za zakup. To je dakle u samoj evidenciji što su vrlo porazni rezultati. Međutim, jednako tako kako se sama država brine o vlastitoj imovini odnosno o potraživanju i kako i kako vrši naplatu te imovine. Dakle, nije samo posao države da naplati poreze nego jednako tako o državnoj imovini pa i o onima, i onom imovinom kojom raspolaže kako od njih ubire primjerice zakupninu. Pa tako eto, proizlazi za potraživanja za zakup državne imovine iznose 6 milijuna 353 tisuće i 637 kuna. I upravo za taj ogroman iznos molim vas, koliko bi se novca i što bi se sve moglo recimo primjerice u socijali, zdravstvu, u školama učiniti, ali evo, država nije poduzela, konkretno kroz ovaj ured nisu poduzete nikakve zakonske mjere naplate. Vrlo ilustrativan je primjer dakle, glede ovoga što navodim da samo dva trgovačka društva iz Osijeka duguju državi milijun i 309 tisuća kuna. Da jedna fizička osoba koja recimo koristi poslovni poslovni prostor koji je u vlasništvu države od nekih 88 metara kvadratnih da evo, nije i za koju je određena minimalna naknada tj. minimalni zakup naplaćivana je ova zakupnina odnosno ubirana za godinu 2002., za 2003. i još nešto za 2004. Nakon toga nije naplaćeno niti kune niti su poduzete ikakve mjere za naplatu. Vidite nekada se to u onom omraženom sustavu zvalo nesavjesno poslovanje. Danas za ovakvo poslovanje nema nikakvog naziva. Pošto nema ni imena, nema ničije odgovornosti. Također državna revizija utvrđuje da nisu poštivane da nisu poštivane odredbe Zakona o javnoj nabavi. To je nešto ovako najopćenitije u samom glede poslovanja Ureda za upravljanje državnom imovinom. Žalosno je što se gotovo slične stvari događaju upravo u Ministarstvu pravosuđa. Ilustrativan je primjer kada smo uz velike napore za teško stanje, zbog teškog stanja pravosudnih tijela i potreba za zgradama osigurali ogroman prostor, zgradu u Splitu. I sad ona umjesto da se adaptira dakle kroz to mandatno razdoblje od četiri godine, ne da se nije adaptirala, niti su se preselila pravosudna tijela i imenovali novi suci, a tamo je najveći zaostatak, nego se je ta zgrada dala u zakup i onda što se događa? Ne naplaćuje se uopće zakupnina. Za jednu godinu je naplaćena i poslije nikome ništa. Niti se poduzimaju mjere da se ta zakupnina naplati. To je nešto što je nedopustivo. I onda eto tako, ministarstvo koje bi još trebalo kontrolirati suce uz onu pompoznu najavu o inspekcijskom nadzoru eto, ne može nadzirati ni samo sebe, odnosno ovakve mjere su nužne, i nedopustive su jednostavno. I ne radi se ne znam o jednom nemaru da se naplati ovakvo jedno ogromno potraživanje. Osvrnula bih se vrlo kratko i na reviziju kako posluju i kako djeluju da li u skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji jedinice lokalne samouprave. Pa evo tako u Zadarskoj županiji također primjerice usluge prijevoza učenika osnovnih škola nisu obavljene u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. U pojedinim manjim jedinicama lokalne samouprave primjerice u gradu Benkovcu isto tako osim ovog nenamjenskog trošenja, to mi je još čak i manji problem ali velika zlouporaba Zakona o javnoj nabavi tako da se veće vrijednosti cijepaju na manje kako bi se dakle izbjegla primjena Zakona o javnoj nabavi. A upravo antikorupcijski programi su vrlo osjetljivi u primjeni Zakona o javnoj nabavi. Mi smo često kritizirani i prinuđeni da mijenjamo Zakon o javnoj nabavi da bi te javne nabave učinili transparentnijim. Međutim, i ove odredbe izgleda da se zloupotrebljavaju odnosno izigravaju a zlouporaba prava nije ništa drugo nego kršenje tog osnovnog prava. U mnogim tako jedinicama, u jedinicama lokalne samouprave u Zadarskoj županiji vrlo je slična situacija iako moram napomenuti da ima malih općina koje su gotovo poslovale bez ikakve primjedbe, ali one su rijetke i vrlo male. Ono što upada u oči da sada ne čitam za svaku pojedinačno ali uglavnom dakle nešto što se tiče i samog Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom nešto što je karakteristično dakle gotovo za sve jedinice lokalne samouprave u ovoj vjerojatno i u drugima jeste upravo da se ne poduzimaju mjere naplate, bilo da one proizlaze iz ugovornog odnosa po zakupu ili nekih drugih ugovornih obveza o građenju, penala itd. Kažem, nekada smo u onom sustavu za to imali naziv nesavjesno poslovanje a sada za to nitko ne odgovara. Dakle, postupci ovrhe se vrlo rijetko koriste i to samo u početku a kasnije eto kao da se više niti ne pokušava za slijedeće godine zanoviti tužbu odnosno nadopuniti je za nova potraživanja. Na takav način izravno se pogoduje određenim trgovačkim društvima odnosno čak fizičkim osobama. Dakle, to su te glavne primjedbe o kojima dakle, koje se nalaze i u središnjim tijelima ali onda jednako tako i u jedinicama lokalne samouprave. Hvala. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, prekidam sjednicu. Odmorite se. Sutra nastavljamo u 9,30 sati. **Bebić, Hvala.